P.Z. br. 769 Predlagatelj je Vlada. Raspravu proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Slobodan Uzelac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je dakle Konačni prijedlog Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Izvolite da podsjetim da je akademski naziv, naziv kojega stječe osoba koja završi preddiplomski i sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički studij. Stručni naziv je naziv kojega stječe osoba koja završi stručni studij ili specijalistički, diplomski stručni studij, a akademski naziv je naziv kojega stječe osoba koja završi poslijediplomski sveučilišni doktorski studij. Ovdje je dakle riječ o zakonu za kojega smo ocijenili da ga moramo donijeti po hitnom postupku zbog dva osnovna razloga. Prvi razlog je taj što postoji kolizija između važećeg već eto četiri godine važećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i sada važećeg Zakona o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima donesenog '99., mijenjanog 2000. i 2003. godine. Tu koliziju valja otkloniti. I drugi razlog za hitnost je taj što je studij po bolonjskom modelu otpočeo nešto prije nego što je morao u značajnom broju naših visokih učilišta, a morao je zakonom 2 tisuće, akademske godine 2005./2006. pa smo mi već sada svjedoci činjenice da postoje ljudi koji su završili studije i koji čekaju da im budu dodijeljeni akademski ili stručni nazivi po ovome novome zakonu. Podsjećam da je temeljnim zakonom, dakle Zakonom o znanstvenim djelatnostima i stručnom obrazovanju propisan da su tri stupnja sveučilišnog studija, dakle preddiplomski studij, sveučilišni studij, diplomski studij, također sveučilišni i poslijediplomski studij koji može biti doktorski ili specijalistički. A kada je riječ o stručnim studijima da je riječ o prvom stupnju stručnih studija i o mogućem drugom stupnju specijalističkih diplomskih stručnih studija. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija podsjećam, dakle preddiplomskog sveučilišnog stručnog ili prvog stupnja visokog obrazovanja na sveučilištu koji u pravilu traje 3 ili 4 godine prema ovom Zakonu stječe se akademski naziv: "sveučilišni prvostupnik". Riječ je dakle o prvom stupnju visokoga obrazovanja stečenog na sveučilištu. Ponavljam, njime se dobiva akademski naziv sveučilišni prvostupnik. Ovdje ima jedan izuzetak. Skrećem vašu pozornost na članak 3. Zakona da kada se radi o tehničkom znanstvenom području ovim prijedlogom Zakona u nazivlje vraćamo i naziv inženjera. Ovo činimo na zahtjev struke, konkretno Hrvatske akademije tehničkih znanosti, tehničkih fakulteta i cijelog tog dijela akademske zajednice i moram reći i gospodarstva, dakle i onih službi, institucija i poduzeća kojima je prvenstveno namijenjen ovaj kadar. Zahtjev je jednoznačan da se u nazivlje vrati i naziv: "inženjer" uz, uz, a ne umjesto ove bolonjske rekao bih nazive koji su ostali. Dalje, završetkom diplomskog studija koji može biti integrirani petogodišnji studij ili može biti jednogodišnji ili dvogodišnji nastavljen na prethodni preddiplomski studij, kojim se stječe 300 bodova osoba u pravilu stječe naziv magistra struke. Ovdje su moguća dva izuzetka, odnosno jesu dva izuzetka posrijedi. Kad se radi o studiju, o studiju medicine, stomatologije ili veterine umjesto akademskog naziva: "magistar struke" predlaže se, a to je i naša tradicija, naziv: "doktor" te struke. I u ovom slučaju naravno riječ je o nazivu kojega osoba može koristiti iza, a ne ispred svoga imena i prezimena. Drugi izuzetak je i ovdje ovaj ranije spomenuti naziv: "inženjer" koji se prati uz, koji se dodjeljuje osobama koji završe studij u području tehničkih znanosti. U članku 5. završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija, trogodišnjeg, može se steći doktorat znanosti ili doktorat umjetnosti. Dakako ovo se, ovo je akademski stupanj. On se najčešće kao skraćenica o čemu ovdje stoji sasvim precizno navedeno kao primjer koristi ispred imena odnosno prezimena. I završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija koji može trajati od jedne do dvije godine stječe se naziv: "sveučilišni specijalist". Uz jednu iznimku, a iznimka je posljedica nastojanja da se izbjegne kolizija, kolizija u medicini, stomatologiji i veterini gdje kao što je poznato postoji i naziv i termin, dakle i pojam: "specijalizacija". Nešto što po zvučnosti jako asocira na specijalistički studij, a što se izvodi izvan akademske zajednice u sustavu zdravstva, specijalizacija u medicini, stomatologiji i veterini. Da bi se izbjegla dakle ta kolizija ovdje se stječe akademski naziv: "magistra", magistra kao oznaka završenog specijalističkog studija. da samo ovdje još jedanput rezimiram izuzetak je u ovom području nakon doktorata, recimo tako, struke koji se dobiva završetkom diplomskog studija, kod nas je on u medicini šestogodišnji, čovjek završetkom specijalističkog studija može postati sveučilišni ali magistar, magistar dotične struke, one struke u kojoj se specijalizirao. Eto toliko o primjerima vezanim za akademske nazive. Kad je riječ o stručnim nazivima dakako riječ je o drugom stupu našeg binarnog sustava. Završetkom prvoga stupnja visokog obrazovanja koje može, koji, naime prvi stupanj obrazovanja traje najmanje 3 studijske godine i njime se može steći 180 bodova i stručni naziv: "stručni prvostupnik". I to je dame i gospodo podsjećam dakle prvi stupanj visokog obrazovanja analogno nečemu što smo ranije imali pod nazivom: "viša stručna sprema", "viša stručna sprema". Upozoravam vas "viša stručna sprema" ovim zakonom postaje visoko obrazovanje samo, i to njegov prvi stupanj samo, a ne visoka stručna sprema. Upozoravam na potrebu razlikovanja tih termina. Ponavljam još jedanput, ranija "viša stručna sprema" u načelu odgovara prvom stupnju visokoga obrazovanja. U situacijama kada osoba završi studij koji traje kraće od 3 godine ili kazano jezikom bodova kojima se stječe manje od 180 bodova, a u pravilu se radi o dvogodišnjim ili dvoipogodišnjem studiju. Ta osoba ne stječe taj prvi stupanj stručnog visokog obrazovanja, nego stječe stručni naziv pristupnik. Ne prvostupnik, nego pristupnik i to je određena novina. Naši jezičari nas uče da je termin dobar, da osoba tek tek pristupa prvom stupnju visokoga obrazovanja, ali eto kazano jezikom i brojem bodova još ga nije dosegla, tek pristupa tome. Dakako i ovdje pratimo iznimku da u tehničkom području i ovdje zadržavamo prateći naziv inženjer. Vašu pozornost vjerojatno će privući članak 10., članak u kojemu se govori o specijalističkom, diplomskom, stručnom studiju. Dakle i putem stručnog studija koji može biti maksimalno petogodišnji moguće je doseći diplomu, moguće je doseći 3 stotine bodova, 5 puta po 6, 60 po godini, 3 stotine bodova i time po broju bodova stručni, čovjek koji je završio stručni studij može biti izjednačen sa čovjekom koji je završio sveučilišni studij, ali naziv je ipak drugi jer su kompetencije druge i naše je apsolutno opredjeljenje da i treba da bude i u imenu naznačena ta razlika jer je riječ o drugoj kompetenciji. Ovdje je riječ o osobi koja je specijalizirana na toj razini nakon svog petogodišnjeg studija, ali termin je stručni specijalist, a ne magistar jer nedostaju ove dvije komponente koje sveučilišni studij ima, a to je znanstvena i teorijska utemeljenost toga studija. Nedostaje kao obveza zbog orijentacije tog studija prema aplikativnosti, prema stručnosti, prema što bržoj zapošljivosti. Još da kažem nekoliko riječi o prekršajnim odredbama u članku 13. i one su propisne, tu su navedene i novčane veličine koje ga prate i nekoliko riječi o prelaznim i završnim odredbama. Postavlja se pitanje i u javnosti je dosta pozornosti izazvalo pitanje što je sa ranijim, ranije stečenim i diplomama, raznim akademskim i stručnim stupnjevima. Kao što možete vidjeti ovdje predlažemo jedan sustav koji slijedi kompetencije, kompetencije dakle znanja, vještine i ostalo, kompetencije možda u nekom užem smislu stečene tim studijem. Zamišljeno je naime i tako je predloženo u zakonu da u relativno kratkome roku ministarstvo sačini uputstva, a rektorski zbor i vijeće veleučilišta i viših škola sačini točan popis ranijih i sadašnjih studijskih programa, odnosno stručnih, odnosno akademskih stupnjeva koji se dobivaju završetkom toga studija. Vjerojatno vam je svima poznato kako je ranijim zakonom, temeljnim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti u načelu propisano da osobe koje su ranije završile četverogodišnji sveučilišni studij, odnosno odgovarajući stručni studij su u potpunosti u pravima izjednačene s osobama koje će sada taj isti stupanj steći u petogodišnjem studiju uključujući pri tome i pravo na korištenje akademskog, odnosno stručnog naziva. O kome se to točno odgovarajućem nazivu radi bit će vidljivo dakle popisa, poimeničnog popisa programa koje će u razmjerno kratkom razdoblju napraviti ova dva tijela, rekoh sukladno uputstvu kojega će napraviti, kojega će sačiniti u kratkome roku ministarstvo. Eto toliko. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Zakon se rađa dugo, dugo vremena. Jedno 5, 6 godina kad su počele rasprave. Ja bih htio zahvaliti prije svega prof. Uzelcu na dobrim živcima i strpljenju koje je imao sa jednim i drugim ovim stupom u akademskoj zajednici toga jer stvarno trebalo je, pritisaka je bilo i ideja svakojakih. Vidio sam i prve prijedloge zakona i kako se stvar razvijala. Ovo što je sad došlo je čini mi se dobro i korektno napravljeno. Nađena je jedna ravnoteža, sačuvan je jedan dio tradicije koji smo željeli sačuvati, želimo imati inženjere pa eto inženjeri su ostali unutra, sačuvan je jedan dio tradicije doktora medicine, stomatologije, veterine. Bilo bi posvemašnja zbrka da oni te titule sad ne dobiju, tako da je to stvarno napravljeno dobro. Zašto je to trebalo napraviti i zašto je trebalo ovako temeljito napraviti? Zato što moramo promijeniti cijeli softwer u glavi, svako svoj. Još uvijek govorimo svi skupa o višoj, visokoj stručnoj spremi, šta je za ovo radno mjesto potrebno, visoka stručna sprema. Tko je visoka stručna sprema? Je li ovaj koji je završio 3 ili ovaj koji je završio 5? Je li ovaj sa stručnog, ovaj s fakultetskog studija? Ljudima to u glavama nije jasno, uključujući i državne tajnike drugog ministarstva. Nedavno sam na jednom odboru bio, mislim da je bio Odbor za zakonodavstvo gdje me je jedan državni tajnik pitao, a kud sad to spada taj specijalista, je li to visoka ili viša stručna sprema? Ma nije ni jedno ni drugo, to je specijalista i to je jedini odgovor koji se može dati, koji ovaj Zakon daje. Zašto je to važno? Zato što ćemo u vrlo skoroj budućnosti ako hoćemo slijediti neke trendove koji su u svijetu sasvim jasni i jasno zašto su takvi imati otprilike 70% studenata na stručnim aplikativnim studijima, a 30-tak posto studenata na sveučilišnim znanstvenim studijima, dakle studijima za one koji će sutra kreirati i zapravo upravljati društvom na raznim njegovim razinama 70% oni koji će za Boga miloga raditi visokostručne poslove. Tu dilemu, nismo mi jedini s tom dilemom. Tu dilemu su neki pokušali ublažiti i riješiti na zapadu tako da su nekadašnje fach schule i nekadašnje junior koleđe i tako, pretvorili u nešto što se danas zove university … sveučilište primijenjenih znanosti što je očito ono što mi kod nas zovemo veleučilištem i tako funkcionira. Takvih sveučilišta ima trostruko više od ovih klasičnih sveučilišta u zapadnom svijetu. Jasno je ovdje naznačeno tko dobiva koju titulu po novom sistemu i nema odgovora što je VSS što je VSŠ po novom sistemu i dobro je da tog odgovora nema, taj odgovor u ovom zakonu nije potreban, tu terminologiju trebamo u skorom vremenu zaboraviti. Imao bih dvije primjedbe na nešto što nije možda dovoljno eksplicitno rečeno unutra, što se implicitno podrazumijeva i podrazumijeva se iz ovoga što je govorio profesor Uzelac, ali što bi u praksi moglo dovesti do ajde recimo poteškoća. Kod titule koja se dobiva diplomskim stručnim studijem, dakle pet godina na stručnom studiju, 3+2 ili 4+1 sa sa 300 bodova kao magistar na sveučilištu, dobiva se titula specijalist koja se može pisati, može pisati zajedno sa prethodno stečenom titulom. U prethodnoj verziji stajalo je i u prethodnoj verziji temeljnog zakona koja se piše za prethodnu stečenu titulu obrazloženje je bilo da to nije nova razina nego specijalizacija unutar razine prvostupnika što nije činjenica, jer ljudi mijenjaju i zanimanja. Vi možete biti prvostupnik strojarstva i onda specijalista poslovnog upravljanja. Dakle prijeći sasvim na novu ljestvicu. I ovdje je ova riječ: "može" govori da je to nova razina obrazovanja. Međutim to šta se sa čime može pisati, pa ima i danas ljudi koji po vratima pišu diplomirani inženjer, magistar, magistar doktor znanosti, specijalista taj i taj pa preko preko cijelih vrata. Dakle sve se može pisati, prethodna titula se uvijek može pisati, ali se ne mora pisati. Najčešće ljudi normalno pišu onu zadnju titulu koju su Mislim da bi ovdje bilo dobro jednostavno to izostaviti, jer čini mi se nepotrebno. Da se radi o višem stupnju obrazovanja govori jednostavna činjenica da ovi svi popularni … MBM studiji i i po Hrvatskoj i po svijetu su zaprvo stručni studiji. To nisu znanstveni studiji, ti ljudi ne idu … oni samo upravljaju najvećim kompanijama na svijetu, a nikome ne pada na pamet da ih poslije šalje na doktorat jer oni definitivno nisu znanstvenici niti imaju te ambicije. Velim dužnost bi ministarstva trebala biti Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta da objasni kuda koja titula po kompetencijama spada, prvenstveno da to objasni državnim organima. Naime poslodavci, privatni poslodavci njima je sasvim jasno. Oni si pogledaju program, znaju što je čovjek naučio i boli ga briga koja titula mu piše, bitno je da zna ono šta radi. U državnoj službi to nije tako. Državna služba više formalno funkcionira, funkcionira na razini takvih nekakvih stručnih sprema i sada bi bilo ključno da se ove nedoumice ne događaju u ministarstvima drugima pa se onda ne bi događalo da u pojedinim zakonskim prijedlozima koje ovdje dobivamo od različitih ministarstava dobijemo prijedlog da te i te poslove može obavljati čovjek koji je završio sveučilišni studij ne znam na tom i tom fakultetu. To jednostavno ne postoji više jel', kao ideja nije primjenjivo. Isto tako članak 14. omogućava slobodnu interpretaciju. onih ljudi, odnosno onih zanimanja, onih stručnih titula iz prethodnog sistema koji su završili stručne studije, dvogodišnje, dvoipogodišnje, dvoipogodišnje sa šestim semestrom diplomskim itd. pa će neke sortirati u pristupnice, dakle ispod prvog stupnja visoko obrazovanja, a neke u prvostupnike. I dobro, to se mora napraviti samo i vijeće veleučilišta visokih škola daje tu primjedbu, mislim da nije dobro da to ostane u preslobodnim ingerencijama naputka Vlade. Mislim da bi bilo potrebno napraviti neki jači akt, akt tipa pravilnika, nečega što je apsolutno obavezno da se stvari ne ocjenjuju površno i ne ocjenjuju nekakvom slobodnom procjenom. Naravno da će svaka institucija za svoje programe tvrditi da oni su u dvije godine zapravo savladali ono što treba u tri savladati, ali trebalo je postaviti neka objektivna mjerila koja bi se tim takvim nekim pravilnikom mogla zapravo uvesti i mogla akademskoj zajednici na ovoj razini stručnog studija dati jasne orijentire da jednostavno nema poslije zamjerki i da se neki ljudi ne nađu u nepovoljnom položaju slijedom činjenice da njegov dekan nije dovoljno jako pregovarao što se isto može dogoditi. Klub HNS-a podržati će ovaj zakon i smatra ga jako dobrim. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Slaven Letica kojega nema. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu.